на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност и първо четене на Законопроекта за защита на растенията. Това са две допълнителни точки преди парламентарния контрол в утрешния ден. Моля да гласуваме.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, Диана Драгнева – директор на дирекция „Държавно юрисконсултство”, Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет”, Валентина Грозданова – директор на дирекция „Финанси на общините”, Владимир Петров директор на дирекция „Държавни разходи”, Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище”, Соня Вълкова – директор на дирекция „Правна” в Агенция „Митници”.

„Закон за публичните финанси”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 1 и предлага следната редакция: „Чл. 1. (1) С този закон се уреждат бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: 1. обхватът на публичните финанси; 2. обхватът, структурата и основните показатели на консолидираната фискална програма; 3. фискалните правила и ограничения; 4. съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, на общинските бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма; 5. режимът на сметките за средствата от Европейския съюз; 6. режимът на сметките за чужди средства; 7. финансовите взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори; 8. банковото обслужване на бюджетните организации и системата на единната сметка; 9. централизираното разплащане на осигурителните вноски и на данъците; 10. отчетността на бюджетните организации. (2) Елементи на бюджетната рамка се уреждат и с други закони.”

Благодаря, госпожо председател. Предлагам редакционна поправка в съдържанието на чл.

до 21 включително.

за структурния дефицит на сектор „Държавно управление” на годишна основа не следва да надвишава 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт. Средносрочната бюджетна цел се изчислява, като не се вземат предвид еднократните мерки и мерките с временен характер. (2) Средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит на годишна основа може да да надхвърля 0,5 на сто, но не повече от 1 на сто от брутния вътрешен продукт, при условие че размерът на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление” е под 40 на сто от брутния вътрешен продукт и рисковете от гледна точка на дългосрочната устойчивост на публичните финанси са ниски. ниски. (3) В случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит, съгласно разпоредбите на чл. 10 от Регламент (ЕО) на Съвета 1466/1997 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, или от мерките за нейното постигане се задействат автоматични корективни механизми, определени от Народното събрание. (4) Средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит на годишна основа се актуализира на всеки три години. Тя може допълнително да се актуализира в случай на прилагането на структурни реформи със значимо въздействие върху устойчивостта на публичните финанси, съгласно разпоредбите на чл. 2а от Регламент (ЕО) на Съвета 1466/1997 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики.” Няма. Гласуваме чл. 23.

чл. 34 – предложение на народните представители Петков, Йорданова и Боянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип теста на вносителя за чл. 34 и предлага следната редакция: „Чл. 34. „Чл. 24. (1) Неизпълнението на средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит на годишна основа се допуска при извънредни обстоятелства и при условие, че непостигането й е в размер, който не застрашава устойчивостта на публичните финанси, съгласно разпоредбите на чл. 9 от Регламент (ЕО) на Съвета 1466/1997 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики в средносрочен план. (2) Временно отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит на годишна основа се разрешава при провеждането на значителни структурни реформи с голямо въздействие върху фискалната устойчивост и при условие че не се надвишава максимално допустимият размер на дефицита на сектор „Държавно управление” по чл. 25, ал. 2. (3) Извънредно обстоятелство е необичайно събитие извън контрола на Министерския съвет, което има сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление”, съгласно разпоредбите на чл. 9 от Регламент (ЕО) на Съвета 1466/1997 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики или период на икономически спад с над 3 на сто в реално изражение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 25 и предлага следната редакция: „Чл. 25. (1) Целта за салдото на сектор „Държавно управление” е постигане и/или поддържане на нулево или положително салдо. (2) Дефицитът на сектор „Държавно управление” на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт. (3)

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 26 и предлага следната редакция: „Чл. 26. (1) Годишният ръст на разходите не следва да надхвърля референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт. Обхватът на разходите и методологията за изчисляване на референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт се определят съгласно изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета 1466/1997 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики. По-висок ръст на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на приходите и да нямат еднократен характер. (3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите. разходите. (4) Преизпълнението на приходите за текущата бюджетна година не може да служи като източник за допълнителни разходи освен в случаите по ал. 5-8. (5) Алинея 4 не се прилага за преизпълнението на приходите от застрахователни обезщетения и от помощи и дарения. (6) Алинея 4 Алинея 4 не се прилага за бюджетите на Народното събрание, на съдебната власт и за бюджетите на общините, както и за бюджетите на бюджетните организации по чл. 22, ал. 5. ал. 5. (7) Алинея 4 не се прилага за делегираните бюджети, когато със закон е предвидено разходване на преизпълнението на приходите. (8) За сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет Народното събрание по предложение на Министерския съвет може да одобрява допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет

При очаквано негативно отклонение от годишната цел за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма министърът на финансите предлага на Министерския съвет да одобри компенсиращи мерки. (3) В случай че мерките по ал. 2 налагат промени на основни показатели на държавния бюджет и/или на бюджетите на социалноосигурителните фондове, Министерският съвет внася в Народното събрание предложение за промени на Закона за държавния бюджет и/или на законите за бюджета на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. каса. (4) Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт. (5) Годишен бюджетен дефицит в размер, надвишаващ този по ал. 4, се допуска при извънредни обстоятелства и при условие че не се надвишава максимално допустимият размер на дефицита на сектор „Държавно управление” по ал. 2. (6) В случай на дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, в средносрочната бюджетна прогноза и в Закона за държавния бюджет се предвиждат мерки за ежегодното му намаление до постигане на нулево или положително бюджетно салдо.” Няма. Гласуваме чл. 27 в редакцията на комисията по доклада.

Гласуваме чл. 28 по вносител.

чл. 29 – предложение на народните представители Петков, Йорданова и Боянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 29 и предлага следната редакция: „Чл. 29. (1) Номиналният размер на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление” към края на всяка година не може да надвишава 60 на сто от брутния вътрешен продукт. продукт. (2) В случай на превишение на дълга по ал. 1 над 60 на сто от брутния вътрешен продукт в средносрочната бюджетна прогноза и в Закона за държавния бюджет се предвиждат мерки за ежегодното му намаление размер, не по-малко от 5 на сто от установеното превишение, до постигане на съотношението по ал. 1. (3) Консолидираният дълг на сектор „Държавно управление” към края на всяка година като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт не може да надвишава съотношението от предходната година, докато това съотношение е над 60 на сто. (4) В случаите по ал. 2 в Закона за държавния бюджет за съответната година може да се предвидят допълнителни ограничения за поемането на дълг от общините и социалноосигурителните фондове, включително по отделни общини и по социалноосигурителни фондове.” Няма. Гласуваме чл. 31 в редакцията на комисията по доклада.

Гласуваме чл. 30 по вносител.

чл. 31 – предложение на народните представители Петков, Йорданова и Боянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 31 и предлага следната редакция: „Чл. 31. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджетите на общините за прогнозирания прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години. По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер. (3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджетите на общините, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 31 в редакцията на комисията по доклада.

госпожи и господа народни представители! В този текст се определя максималният размер на общинския дълг. Това е един от поредните финансово ограничителни текстове. Дотук не ги коментирах, но искам да направя обобщение за това, което мина досега – че тези финансови ограничения далеч надхвърлят Европейската финансова рамка и изискванията за спазване на тези нива и пропорции, които гарантират финансова устойчивост и отчитане на икономическите показатели. Така че продължава политиката, с която България иска да бъде по-рестриктивна в по-тежка от редица други европейски страни икономическа ситуация. Конкретно тук апелирам да обърнете внимание, че възможностите на общините да надвишават дълга са сведени само до 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните три години. Правя редакционно предложение числото „15” да се замени с „20”. Беше по-добре това предложение да е направено и писмено, за да бъде предмет на специална дискусия в Комисията по бюджет и финанси. и финанси. След като в деня на диалога с общините редица представители на управляващото мнозинство при срещите с кметове и други представители на местната власт споделиха, че е необходимо да се постигне определено завишаване, смятах, че това ще стане част от официалната политика на управляващите. Надявам се, че това наистина ще бъде така. Мога да илюстрирам, защото такава дискусия се водеше например в Монтана и там се стигна до общото разбиране, че е целесъобразно да се даде възможност за такова завишаване, тъй като то е особено необходимо на малките и средните общини – без такава маневреност те няма да могат да осигуряват необходимите средства за съфинансиране по европейските програми. Поради тази причина и с оглед на оползотворяване на възможностите за европейско финансиране главно за следващите години предлагам да подкрепите това предложение, така че текстът да бъде: „Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община за всяка отделна година не може да надвишава 20 на сто от средногодишния размер” и текстът до края остава така. Благодаря. Други желаещи за изказване? Госпожа Йорданова. Колеги, в предлагания текст на практика се транспонират основни положения на Директива 2011/85/ЕС, на Съвета от 8 ноември 2011 г., относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти за всеки от подсекторите на сектор „Държавно управление”, включително и за определяне на съответни правила и ограничения на подсектор „Местно управление”. Това гарантира на практика стабилността и прогнозируемостта за дейностите на общините. Защо не подкрепяме предложение, което беше направено и от Сдружението на общините? общините? На практика тази мярка е валидна от 2011 г. и има за цел защита на общините от прекомерна задлъжнялост, както и гарантиране възможността им да обслужват своите задължения с наличните приходи и изравнителната субсидия, която получават, без да се нарушава дейността на съответната община. Благодаря. Няма реплики. Други желаещи за изказване? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване – първо, подлагам на гласуване направеното предложение

„Чл. 33. (1) Социалноосигурителните фондове не могат да поемат дълг с изключение на: 1. временни безлихвени заеми; 2. дълг по международни програми и договори, ратифицирани от Народното събрание; 3. финансов лизинг и други форми на дълг, различни от парични заеми и емисии на ценни книжа. книжа. (2) Със законите за бюджетите на социалноосигурителните фондове за съответната година може да се определят лимити за поемане на дълг по ал. 1, т. 3. (3) Социалноосигурителните фондове не могат да издават гаранции.“ на гласуване чл. 94 в редакцията на комисията по доклада.

подкрепя по принцип теста на вносителя за чл. 34 и предлага следната редакция: „Чл. 34. (1) Държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция не могат да поемат дълг с изключение на: на: 1. временни безлихвени заеми; 2. дълг по международни програми и договори, ратифицирани от Народното събрание; 3. финансов лизинг и други форми на дълг, различни от парични заеми и емисии на ценни книжа.

на ал. 1-3 се прилагат и за всички останали лица от подсектор „Централно управление”, чиито бюджети са включени в консолидираната фискална програма и не са част от държавния бюджет, без тези по ал. 5. 5. (5) Разпоредбите на ал. 1-3 се прилагат и за лицата от подсектор „Централно управление”, чиито средства и операции са включени в консолидираната фискална програма по реда на чл. 171, освен ако със закон не е определено друго.“ Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 33 в редакцията на комисията по доклада.

ГЛАВЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета „Структура на бюджетите”, Раздел І „Структура на държавния бюджет”, Раздел ІІ „Структура на общинския бюджет”, както и текстовете на членове от 42 до 47 включително.

наименованието на Раздел І – „Взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на държавното обществено осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и с други бюджети и сметки”, „Раздел ІІ – Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки” и членове от 48 до 56 включително. Комисията подкрепя

„Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки” и текстовете на членове от 48 до 56 включително. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване анблок наименованието на Глава четвърта, наименованието на Раздели І и ІІ от същата глава, както и текстовете по вносител на членове от 48 до 56 включително.

програми и договори”, както и членове от 57 до 65 включително. Комисията подкрепя наименованието на Глава пета, на Раздели І и ІІ, както и текстовете на членове от 57 до 65 включително. Изказвания? Няма. Гласуваме анблок наименованието на Глава пета, наименованието на Раздели І и ІІ на същата глава, както и членове от 57 до 65 включително, по вносител.

І – Съставяне на средносрочната бюджетна прогноза на държавния бюджет и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса”, „Раздел ІІ – Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет”, както и текстовете на членове от 66 до 84 включително. Комисията подкрепя предложенията на вносителя за наименованието на Глава шеста, Раздели І и ІІ, както и текстовете на членове от 66 до 84 включително. Няма. Гласуваме анблок наименованието на Глава шеста, наименованието на Раздели І и ІІ от Глава шеста, както и текстовете на членове от 66 до 84 включително, по вносител.

седма – Приемане на бюджетите”, „Раздел І – Приемане на държавния бюджет и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса” и членове от 85 до 93 включително. Комисията подкрепя предложенията на вносителя за наименованието на Глава седма, Раздел І и текстовете на членове от 85 до 93 включително. Изказвания? Няма. Гласуваме анблок наименованието на Глава седма, наименованието на Раздел І и текстовете на членове от 85 до 93 по вносител.

бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби. (3) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и: 1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година; 4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година; 5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; 6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; 7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година; индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз; 9. актуализирана бюджетна прогноза. (4) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 6, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет. (5) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи: 1. друг размер на ограниченията по ал.

Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Гласуваме анблок членове от 35 до 41 по вносител.

и членове от 100 до 107 включително по вносител – комисията подкрепя наименованието на Глава осма, наименованието на Раздел І и текстовете на вносителя за членове от 100 до 107 включително. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме наименованието на Глава осма, наименованието на Раздел І и текстовете на членове от 100 до 107 по вносител.

представят в Министерството на финансите месечно разпределение на годишните си бюджети в сроковете, определени с указанията по чл. 101, ал. 1. (2) Ресорните министри представят в Министерството на финансите разпределение на обобщения бюджет на държавните висши училища и бюджета на Българската академия на науките в сроковете, определени с указанията по чл. 101, ал. 1. ал. 1. (3) При установени грешки или несъответствия на месечното разпределение по ал. 1 и 2 с утвърдените показатели по съответните бюджети министърът на финансите уведомява първостепенните разпоредители с бюджет и определя срок за отстраняването им.” Няма. Гласуваме чл. 108 в редакцията на комисията по доклада.

Гласуваме анблок членове от 109 до 112 включително по вносител.

власт. (2) Компенсираните промени по бюджета на Народното събрание, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет по функционални области, се извършват от първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на Народното събрание. (3) Промени по бюджета на съдебната власт, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, се извършват от първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на съдебната власт. (4) Промени по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт за сметка на помощи и дарения и на приходи от застрахователни обезщетения, както и на произтичащите произтичащите от тях промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6, се извършват от съответния първостепенен разпоредител с бюджет. (5) Промени в разходите по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт за сметка на получени по съответния бюджет трансфери от сметки за средства от Европейския съюз, както и на произтичащите от тях

78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието.

„Чл. 124. (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на този закон и на Закона за държавния бюджет за съответната година. Промените по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. по чл. 125, ал. 1, т. 1. (3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година. (4) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 40 в редакцията на комисията по доклада.

Общините възстановяват в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година. (2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък

Гласуваме чл. 25 по вносител.

Няма. Гласуваме анблок наименованието на Глава единадесета и текстовете на членове от 141 до 144 по вносител.

и членове от 173 до 175 включително. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шестнадесета и текстовете на членове от 173 до 175 включително.

– Банково обслужване и система на единна сметка”.

Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Глава тринадесета и членове от 151 до 153 включително – по вносител.

(2) Бюджетните средства на органите на съдебната власт и на бюджетните организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства. (3) Средствата от Европейския съюз, както и средствата за помощи и заеми по международни програми и договори се включват в единната сметка при съобразяване с изискванията на Европейския съюз, на съответните донори/заемодатели и на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства. (4) Безналичните плащания от бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и на техните разпоредители от по-ниска степен от страната подлежат на иницииране и одобряване чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и се изпълняват в платежна система с окончателност на сетълмента. (5) Левовите парични постъпления по бюджетите на бюджетните организации, които са част от държавния бюджет, се централизират в системата на единната сметка при спазване изискванията на ал. 2 и 3, включително чрез използване на транзитни сметки. (6) Разпоредбите на ал. 4 и 5 се прилагат и за бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 със седалище град София, както и за всички техни разпоредители от по-ниска степен от страната. (7) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и/или 5 да се включат в единната сметка и/или в СЕБРА средствата, постъпленията и плащанията на централния бюджет, бюджетите на останалите бюджетни организации, както и на сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства. (8) Обслужването и програмното осигуряване на СЕБРА се извършват от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на клиентски преводи с левове, предназначени за изпълнение в определен момент, въз основа на сключен договор с Министерството на финансите. (9) Обслужването от банките (9) Обслужването от банките в страната на плащанията чрез СЕБРА и на транзитните сметки по ал. 4-8, както и на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки. (10) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 9 и свързаното с тях обслужване се извършват от лицензирания от Българската народна банка оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите. (11) За обслужваните по реда на ал. 9 и 10 картови плащания към бюджетни организации физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисионни и такси.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 на ал. 2 и 3 лимитите за плащания за съответните първостепенни системи в СЕБРА се определят и актуализират периодично от Министерството на финансите. (14) За сметките за чужди средства, както и за първостепенните разпоредители с бюджет, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, както и за сметки за средства за средства от Европейския съюз министърът на финансите може да определи техните лимити да се определят автоматично на базата на общия размер на постъпленията по съответната сметка в банка. (15) За определени плащания Министерството на финансите може да определи инициирането им да се извършва по общите правила и технология на СЕБРА от юридически лица, които не са бюджетни организации и са получатели на средства от консолидираната фискална програма. (16) За бюджета на съдебната власт, за бюджетите, които не са част от държавния бюджет, за сметките за средства от Европейския съюз, както и за сметките за чужди средства плащанията на включените в СЕБРА бюджетни организации се извършват в рамките на съответните лимити по ал. 13 и 14, като при превишение на одобрените плащания над наличността на приложимата за съответната първостепенна система в СЕБРА сметка в Българската народна банка разликата автоматично се финансира от сметка на централния бюджет. (17) Възникналото по ал. 16 задължение към централния бюджет се погасява чрез автоматични преводи на последващи постъпления от приложимата за съответната първостепенна система в СЕБРА сметка в Българската народна банка по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния период разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение на бюджета в частта на финансирането на бюджетното салдо. (18) Включването в СЕБРА се извършва в срокове, определени от Министерството на финансите. (19) За целите на контрола, отчетността и статистиката в СЕБРА може да се отразява, отчита и обобщава информация за бюджетните организации,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 на централния бюджет и на общините, могат да се депозират само в рамките на единната сметка по депозитни сметки съгласно указания на министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на бюджетните организации и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите, като начислените по тях лихви се отразяват в намаление на приходите от лихви на централния централния бюджет. (21) Плащанията в системата на единната сметка се извършват до размера на общата наличност на единната сметка в рамките на съответните наличности и лимити по ал.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 Българската народна банка и в банките, на операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа, както и на други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави. При определяне на общите насоки за управление на ликвидността Министерството на финансите провежда консултации с Българската народна банка. (23) Министърът на финансите може да извършва, освен в случаите по ал. 22, гаранционни и други депозити в банки за целите на финансиране чрез банки на проекти по международни програми и договори, както и за други плащания въз основа на акт на Министерския съвет.”

до 172 включително. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава петнадесета, както и текстовете на членове от 163 до 172 включително.

и членове от 173 до 175 включително. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шестнадесета и текстовете на членове от 173 до 175 включително.

„§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Бюджетна програма” е съвкупност от дейности, за които е отговорен определен орган, и по която се разходват ресурси от бюджета за реализиране на конкретна цел на политиката. политиката. 2. „Бюджетна рамка“ е съвкупност от процедури, механизми, договорености, фискални и други правила, ограничения и отговорности на органите и институциите, участващи в бюджетния процес и тези, отговорни за провеждането на бюджетната политика на сектор „Държавно управление“, която включва: а) системите на бюджетно счетоводство и статистическа отчетност; б) правилата и процедурите, уреждащи изготвянето на прогнози за бюджетното планиране; в) числовите фискални правила; г) бюджетните процедури, на които се основава бюджетният процес на всички етапи; д) средносрочната бюджетна прогноза, разширяваща времевия хоризонт за изготвяне на фискалната политика отвъд годишния бюджетен цикъл, включително определяне на приоритетите на политиката и на средносрочните бюджетни цели; е) механизмите за независимо наблюдение и анализ с оглед повишаване на прозрачността на елементите на бюджетния процес; процес; ж) механизмите и правилата, регулиращи фискалните взаимоотношения между публичните органи в различните подсектори на сектор „Държавно управление“. 3. „Бюджетна субсидия” е трансфер с общо или целево предназначение, който централният бюджет предоставя безвъзмездно на бюджетна организация за съответната бюджетна година. 4. „Бюджетни взаимоотношения” са трансфери и временни безлихвени заеми. 5. „Бюджетни организации” са всички юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички останали юридически лица, чиито средства, постъпления постъпления и плащания се включват в консолидираната фискална програма по силата на нормативен акт или по реда на чл. 171. 6. „Бюджетни средства” са паричните средства, постъпващи, съхранявани, трансферирани и/или разходвани по отделните бюджети. 7. „Бюджетно салдо” е разликата между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения. Положителното бюджетно салдо е излишък, а отрицателното бюджетно салдо – дефицит. 8. „Временен безлихвен заем” са отпуснатите и подлежащи на възстановяване парични средства между централния бюджет, бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз с изключение на средствата по чл. 154, ал. 16 и 17. За целите на бюджетирането и отчетността временните безлихвени заеми се представят като трансфери. 9. „Данъчен разход” е индиректен разход, направен чрез данъчната система по силата на законова разпоредба, който води до намаляване или отсрочване на бюджетни приходи за постигане на определена икономическа или социална цел. 10. „Делегиран бюджет” е бюджет на второстепенен или от по-ниска степен разпоредител с бюджет, за който правото за промени в разходите е предоставено на съответния разпоредител с бюджет по силата или въз основа на закон. 11. „Делегирани от държавата дейности” са дейностите по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението следва да има осигурен равностоен равностоен достъп в съответствие с действащото законодателство, и които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет чрез бюджетите на общините. 12. „Дълг на подсектор „Местно управление” е общинският дълг и дългът на всички лица, които попадат в подсектор „Местно управление”, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. 13. „Дълг на подсектор „Централно управление” е дългът на подсектор „Централно управление” съгласно Регламент на Съвета (ЕО)

„Дълг на социалноосигурителните фондове“ е дългът на подсектор „Социалноосигурителни фондове” съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. 15. „Държавен дълг” е дългът по Закона за държавния дълг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, който се поема и изплаща и изплаща от централния бюджет и от лицата, чиито бюджети са част от държавния бюджет, включително чрез сметките им за средствата от Европейския съюз. 16. „Задължения за разходи” са наличните към края на съответния отчетен период парични задължения за разходи, с изключение на задълженията за разходи за персонал, пенсии, лихви по дълга (включително по гарантирания от държавата и от общините дълг), за данъци и други публични държавни и общински вземания. Не са задължения за разходи провизиите за задължения съгласно счетоводното законодателство, приложимо за бюджетните организации, задълженията, които представляват дълг, както и поетите ангажименти за разходи. 17. „Касова основа” е система за бюджетиране и отчитане, която обхваща всички парични постъпления и плащания, подлежащи на отразяване по банковите сметки на бюджетните организации, операциите им в брой, както и на тях операции съгласно съответните разпоредби на стандартите и указанията за отчетността на бюджетните организации по чл. 164, ал. 1. 18. „Консолидиран дълг на сектор „Държавно управление” е дългът на сектор „Държавно управление“ съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. 19. „Местна общност” са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на съответната община. 20. „Местни дейности” са дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят въз основа на закон и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като делегирани от от държавата дейности. 21. „Налични към края на годината поети ангажименти за разходи” са всички ангажименти за разходи, независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години. 22. „Нови задължения за разходи” са паричните задължения за разходи, които възникват през текущата година, независимо от това дали са платени, с изключение на задълженията за разходи за персонал, пенсии, лихви по дълга (включително по гарантирания от държавата и от общините дълг), за данъци и други публични държавни и общински вземания. Не са нови задължения за разходи провизиите за задължения съгласно счетоводното законодателство, приложимо за бюджетните организации, задълженията предходни години, задълженията, които представляват дълг, както и поетите ангажименти за разходи. 23. „Област на политика” е съвкупност от цели на органите на държавна власт за въздействие в определена област на социалното и икономическото развитие на обществото. Всяка област на политика обединява бюджетни програми, насочени към изпълнението на конкретна политика на правителството. май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, който се поема и изплаща от общинския бюджет. 25. „Подсектор „Местно управление” е подсектор „Местно управление” (local government) съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки. 26. „Подсектор „Централно управление” е подсектор „Централно управление” (central government) съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки. на Европейската система от национални и регионални сметки. 27. „Поети ангажименти за разходи” са клаузи на договори и разпоредби на нормативни и административни актове, които обвързват бюджетните организации с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи с определима стойност, с изключение на: разходите за персонал, пенсии, лихви по дълга (включително по гарантирания от държавата и общините дълг), както и разходите за данъци и други публични държавни и общински вземания. „Помощи и дарения” са средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори, които се предоставят безвъзмездно по съответните бюджети и/или сметки за средства от Европейския съюз, както и всички други безвъзмездно предоставени на бюджетните организации средства, които не са глоби, санкции, неустойки или конфискувани активи. паричните постъпления за съответната бюджетна година от: публични държавни и общински вземания, глоби, санкции и неустойки, конфискувани активи, лихви, дивиденти и други доходи от финансови активи, както и всички други парични нетни постъпления на бюджетните организации, които произтичат от реализация и използване на нефинансови активи и предоставяне на услуги. Плащанията, представляващи възстановяване на приходи, както и отрицателните курсови разлики от реализация на парични средства в чуждестранна валута се третират като негативен приход. „Програмен формат на бюджет” е бюджетен документ, в който се представят средносрочните цели на бюджетната организация, за които е необходимо съответното финансиране, разходите по бюджетни програми, изпълнението на които ще доведе до постигане на целите, както и показатели за изпълнение с информация, необходима за измерване на постигнатите резултати и на изпълнението на бюджетните програми. 31. „Разходи” са плащанията за съответната бюджетна година за: персонал и свързаните с него осигурителни вноски, доставки на нефинансови активи, услуги, лихви, възмездно използване на ресурси на трети лица, обезщетения, санкции и неустойки, както и за безвъзмездно предоставени средства на физически и юридически лица. Паричните постъпления, представляващи възстановяване на разходи, се третират като негативен разход. Не са разходи плащанията, които са елемент от нетните постъпления на приходи съгласно единната бюджетна класификация. 32. „Сектор „Държавно управление” е сектор „Държавно управление” (General government) съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността. 33. „Система за електронни бюджетни рaзплащания (СЕБРА)” е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица и за управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити. Системата за електронни бюджетни рaзплащания не е платежна система по смисъла на чл. 79 от Закона за платежните услуги и платежните системи. 34. „Социалноосигурителни фондове” са Националният осигурителен институт и фондовете на държавното обществено осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и всички други юридически лица и фондове, които се включват в обхвата на подсектор „Социалноосигурителни фондове” (social security funds) съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността. 35. „Средносрочен период“ е период от три години.

„Средства по други международни програми и договори” са заеми, помощи и други безвъзмездно получени средства по международни програми и договори извън средствата от Европейския съюз. 38. „Структурен баланс” е годишното салдо на сектор „Държавно управление“, коригиран спрямо икономическия цикъл, без отчитане на еднократните и временните мерки. класифицира като разход/приход. 40. „Финансиране на бюджетното салдо” са постъпленията и плащанията, произтичащи от: поемането и погасяването на дълга, постъпленията от приватизация, операциите с чужди средства, операциите по придобиването и реализирането на финансови активи и пасиви, несвързани с приходи и разходи, както и изменението в наличността на паричните паричните средства за съответната бюджетна година, включително от преоценка на наличните парични средства в чуждестранна валута. Финансирането е равно на бюджетното салдо с противоположен знак. 41. „Фискален резерв” е показател, който включва: включва: а) салдата по всички банкови сметки на бюджетните организации без тези на общините и техните разпоредители с бюджет; б) активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система; в) вземания от фондове на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други; г) други финансови активи по чл. 154, ал. 22. 42. „Чужди средства” са съдебните гаранции, гаранциите за обезпечаване на временен внос, депозитите за участие в конкурси и търгове, други гаранции, депозити и средства, временно съхранявани от бюджетната организация за сметка на други лица, включително събиране, разходване или временно съхраняване на средства за сметка на бюджети или на сметки за средства от Европейския съюз.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме § 1 в редакцията му по доклада на комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция: „§ 3. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от

Изказвания? Няма. Гласуваме новите параграфи 5 и 6 съгласно предложението на комисията.

По § 15 има предложение от народните представители Петков, Йорданова и Боянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §

на общините за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори се считат за сметки за средства от Европейския съюз по чл. 8, ал. 2 и 4. 2 и 4. (2) Останалите извънбюджетни сметки на общините, включително сметките за постъпленията от общинската приватизация и за разходите за сметка на тези постъпления, се закриват, като наличните остатъци по тях се прехвърлят като трансфер по бюджета на съответната община в едномесечен срок от влизането в сила на този закон. (3) Прехвърлените по реда на ал. 2 средства от общинската приватизация се разходват от бюджета на съответната община съгласно ал. 4 и чл. 127, ал. 3. Прехвърлените по бюджета на общината налични остатъци от закритите извънбюджетни сметки за приватизация, както и постъпленията от приватизация могат да се разходват чрез общинския бюджет, включително и за финансиране на общинските органи, дейности и структури, свързани с приватизационния процес по прилаганите до влизането в сила на този закон ред и правила за съответните общински извънбюджетни сметки, органи, дейности и структури.“

Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване от бюджетните организации се начисляват, внасят и отчитат по досегашния ред. ред. (2) Бюджетните организации, които към датата на влизане в сила на този закон са включени в централизираното разплащане на осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица, се считат за включени в

Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 60 и 61, които стават съответно

предложение от народните представители Петков, Йорданова и Боянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 20 със следната редакция: срок от три години от влизането в сила на този закон общините следва да приведат показателите си за наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма. Гласуваме § 20.

точка 7 се изменя така: „7. финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, (ОВ,

Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.”

В чл. 40: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза

ал. 5: „(5) Общината може да гарантира дълг на малки и средни предприятия чрез общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, когато средствата и операциите на фонда се включват в общинския бюджет.”. 9. В чл.

създава ал. 4: „(4) Информацията за дълга на останалите лица от подсектор „Местно управление” и издадените от тях гаранции се представя обособено по общини, които контролират съответните лица, и отделно – когато такива лица не се контролират от отделна община.”

от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор „Местно управление”, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.”;

се ал. 3-6: „(3) Кметът може да възлага изпълнението на задълженията по ал. 1 на други длъжностни лица в общината. (4) Министърът на финансите може да изисква от общините и лицата по ал. 2 да предоставят информация и за финансови задължения и форми на финансиране, които са с еквивалентен на дълга ефект. (5) Освен информацията за общинския дълг в регистъра може да се включва и информация за дълга на останалите лица от подсектор „Местно управление”, включително на тези по ал. 2, както и информация по ал. 4.

Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.” 13. Член 58 се изменя така: „(1) За неизпълнение на задълженията по чл. 18 За неизпълнение на задълженията по чл. 18 кметът на общината се наказва с глоба от 200 до 500 лв. (2) За неизпълнение на задълженията по чл. 55, ал. 1 кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

ал. 1-3 глобата е в двоен размер. (5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от определени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите. (6) При установяване на нарушения по ал. 3 от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция актовете се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от три години от извършване на нарушението, а наказателните постановления се издават от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощено от него длъжностно лице. (7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” 14. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 6: „6. Подсектор „Местно управление”, „Общински дълг” и „Дълг на подсектор „Местно управление” се използват със съответното им значение, определено със Закона за публичните финанси.”.”

Предложението е прието. Ще направим 30 минути почивка. Моля всички в 11,30 ч. да бъдат в залата, тъй като продължаваме с второто четене и гласуване.